Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akte primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Mladineo, državni tajnik u Ministarstvu financija. za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Što se uređuje konačnim prijedlogom zakona? uvodi se i uređuje plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Šta je predmet plaćanja naknade? predmet je usluga kratke tekstualne poruke, znači one SMS poruke, usluge prijenosa slika, govora i zvuka porukom te govorna usluga. Obveznik plaćanja naknade je infrastrukturni operator koji pruža usluge pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Visina naknade predlaže se u iznosu od 6% osnovice pirhoda koji operateri ostvaruju na te pružene usluge. Obračunsko razdoblje za utvrđivanje naknade je kalendarski mjesec. Obveza plaćanja naknade u državni proračun je do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Obveznik plaćanja naknade podnosi mjesečno izvješće o pruženim uslugama nadležnoj ispostavi porezne uprave prema sjedištu. Izvješće se podnosi do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Predlaže se stupanje zakona na snagu sa 1. kolovoza 2009. godine. Razlozi za donošenje predloženog zakona. Posljednjih godina tržište elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga bitno se razvilo i došlo je do velikog povećanja broja korisnika. Ukupan prihod od djelatnosti elektroničkih komunikacija također je znatno porastao. Značajan fiskalni učinak koji neće negativno utjecati na rast i razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga bio bi oko 143 milijuna kuna do kraja godine. Inače, godišnje povećanje prihoda na osnovu ovoga bi bilo oko 430 milijuna kuna. Predloženi zakon predstavlja još jednu od mjera kojom se utječe na povećanje prihoda državnog proračuna. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Kolegice i kolege. Kao što reče državni tajnik, ovim prijedlogom zakona uvodi se plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i to u iznosu od 6% i time se predviđa da da bi se time povećao državni prihod na godišnjoj razini na nekih 430 milijuna kuna godišnje. E ovih dana smo se doista naslušali ovim zakonskim prijedlozima i ovim rebalansom proračuna o raznim smanjenjima, smanjenju plaća, smanjenju mirovina, povećanju povećanju poreza. Ja smatram da je ovo jedan od onih prijedloga zakona koji, ajmo to tako reći, bi trebao učiniti najmanju štetu na standardu svakoga od nas. Naravno, dobro je da se može telefonirati i cijeli dan i svaki dan i da je što jeftinije, ali ipak ovdje, po ovim podacima za prošlu godinu koje smo i nedavno imali u izvješću Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, vidjeli smo da podaci govore kako se ipak malo pretjeruje. Ali i to je dobro ako se može, ako puno ne košta. Dakle, činjenica je da određene restrikcije moramo uvesti i sad su došle na red upotreba mobilnih upotreba mobilnih telefona koja se odnosi naravno i na tekstualno i slikovno i govorno korištenje mobitela. Rekoh iz nedavnog izvješća Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije, a i inače iz podataka saznajemo da je u protekloj godini poslano 3 milijarde i 800 milijuna poruka u jednoj godini, da je 7,5 milijardi minuta obavljeno razgovora. I što je najzanimljivije, imamo negdje 4 400 tisuća stanovnika, a imamo aktivnih brojeva 5 milijuna i 900 tisuća. Dakle, više imamo brojeva mobitela, nego što imamo stanovnika. Opet kažem, sve je dobro kad se može i kad se ima, ali ovo ipak nije baš realno i moja je pretpostavka mobitele sve, sve račune mobitela u kući koje koriste da više plate za mobitele, mobitele, odnosno račune nego za električnu energiju, za struju, a tu uključujem i sebe. Više potrošimo na mobitele, nego za električnu energiju, što baš i nije racionalno ponašanje. dakle smatram u ime kluba HDZ-a da je ovaj porez, ovaj dodatak na potrošnju, ja bih tako rekao možda najblaži od sviju ovih, možda još blaži s onih danas na one luksuzne jahte, luksuzne automobile. I iz tih razloga klub HDZ-a će podržati **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, obećao sam, biti ću vrlo kratak. Telekomunikacijski sektor i prijedlog zakona. Najveća prosječna plaća preko 12 tisuća kuna. Dobit na razini milijarde. Opravdanost ovog uvođenja ima uporište. Trenutak krivi. Usmjerenost prihoda za krpanje proračuna. I tko će platiti? Građani. S obzirom na ekonomsku situaciju, na ovaj način ovaj porez prije Hrvatske uvela je Srbija i to je sve zapravo što se po ovoj točki može reći. Hvala.

Poštovani gospodine predsjedniče. Teško je zapravo biti jako rječit kad je posrijedi jedan srpsko-hrvatski zakon. Naime, pitanje je dana kad ćemo morati plaćati porez i na elektroničku poštu. Dakle, što nam se poručuje? Prije svega da više radimo, manje brbljamo, da ne kupujemo 2 mobitela, nego 1, ako ako imamo 1 da se lišimo i njega jer eto, Vlada nam je izmjerila da smo poslali 4 milijarde skoro SMS poruka. Ima stručnjaka koji će reći, čujte, to je alijenacija na djelu, pa nemojte tako ljudi, dajte se nalazite, razgovarajte jedan s drugim, nemojte si slati poruke, otuđit ćete se, ne znate kako izgledate. A možda je i to zapravo pozadina ovoga zakona, da se zapravo ljudi malo više druže, a malo manje da se šalju poruke, ali ako to krene, ako je to taj trend, onda tko zna gdje ćemo se zaustaviti, je li, pa će vjerojatno se stimulirati to da manje pričamo na fiksni telefon, pa ćemo malo manje gledati televiziju vjerojatno, vjerojatno će nam sad početi mjeriti koliko sati gledamo televiziju pa će i tu kad vam rezne 3%, opa.

Očito je da ne možemo izbjeći. Kaže se da će to plaćati operateri, valjda iz dobiti. Naravno da neće. Dok cijela Europa pokušava sniziti cijenu usluga mobilne telefonije na sve moguće načine, mi evo kažemo to nije dobro, idemo mi to povećati jer ako smo mi mislili i pomislili da će vlasnici operatera u mobilnoj telefoniji pristati izgubiti jednu jedinu lipu projicirane dobiti, onda smo se grdno, grdno prevarili. Zar mislite da bi taj tako snažni lobij, tako jednostavno, lako, bez otpora pristao na ovaj zakon da već nije spravio kašu kako će se zapravo ovih 6% preliti na teret korisnika? Pa naravno. Ali kad govorimo o tome da treba oporezovati kapitalnu dobit, da treba oporezovati izvlačenje dividende, e onda za to nema Vlada sluha. A to su mjesta gdje treba čekati višak para. Ne tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego tamo gdje se ona pokušava potrošiti, a ne reinvestirati. Ali to je već nešto što, žao mi je, gleda me kolega Marić tužnim očima. Neću više govoriti samo zbog njega. Zahvaljujem. Dobro je malo duha unijeti u rasprave. Time zaključujem ovaj dio rasprave. Predstavnik predlagatelja nema ništa za reći više. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.